Отже, колеги, готові до реєстрації? Прошу заходити в зал. І колеги, я хочу повідомити, що під час обідньої перерви засідала робоча група по питанню проведення реформи Верховної Ради України. І на робочій групі було прийнято рішення, щоб ми сьогодні включили в тижневий порядок денний проект закону, який вже ставився на розгляд у Верховній Раді України, про співвідношення комітетів, щоб ми в четвер змогли його розглянути. Отже, на робочій групі були представники усіх фракцій. Я хочу наголосити, всі фракції, які є в парламенті, і загальна позиція робочої групи полягала в тому, щоб ми сьогодні проголосували за включення у порядок денний сесії, тижневий, а в четвер поставили на розгляд. Я хочу нагадати, що наступного тижня у нас відбудеться зустріч з європейськими депутатами з приводу реформи парламенту. І я буду просити усіх народних депутатів максимально змобілізуватися і підтримати включення у тижневий порядок денний проект Закону про реформу реформу українського парламенту. А зараз прошу усіх зареєструватися і провести реєстрацію на вечірньому засіданні. Будь ласка, прошу зареєструватися.

питання про сільську медицину, про доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості. Ми завершили на правці 18, і продовжуємо роботу по правкам. Прошу голову комітету зайняти робоче місце. Пані Оля, прошу на трибуну.

охорони здоров'я у сільській місцевості. Я хочу ще раз зазначити: для того, щоб розвивалася в селі медицина, потрібно створити умови для наявності там медичних працівників. Тож необхідним є в цьому році переглянути постанову уряду і підняти медичні тарифні розряди. Тому що з підняттям мінімальної заробітної плати це призвело до того, до зрівнялівки, до того, що і лікарі, і медсестри, і прибиральниці, і сторож одержують однакову зарплату. Тож ми маємо не допустити маємо не допустити такої ситуації в наступному році, адже медична субвенція для другого та третього рівня медичної допомоги залишається без змін. Тому є вимога до уряду, негайно внести зміни до постанови Кабінету Міністрів і підняти медичні тарифні розряди. І я вимагаю поставити на голосування мою поправку.

А те, що Кабінет Міністрів має негайно погасити заборгованість, яка збільшується з кожним днем, це абсолютно однозначно. І я також вимагаю від Прем'єр-міністра негайно самостійно взяти під власний контроль і погасити заборгованість медикам. А дана поправка комітетом відхилена. Наполягають на голосуванні? Наполягає. Я ставлю на голосування поправку 21 народного депутата Сисоєнко. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу голосувати. Будь ласка. За-55 Рішення не прийнято. 25-а, Рябчин. Будь ласка. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Моя правка стосується запропонованої норми законопроекту, яка передбачає виїзний прийом лише раз на рік. Мені здається, що це, ну, не зовсім, не зовсім відповідає дійсності. В нас дуже велика кількість людей, які хворі в селі і тільки... і тільки один раз на рік приїжджати їх провідувати – це неправильно. Я пропоную зробити такі виїзди регулярними і саме цього стосується моя правка. І вона повинна врегулювати важливі суспільні відносини. І мені незрозуміло чому тільки один раз на рік буде робитися цей профілактичний огляд. Тому прошу врахувати мою правку про регулярні виїзні прийоми лікарями-спеціалістами. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 25, народного депутата Рябчина. Комітет її відхилив. Прошу визначатись. Я зараз публічно звертаюсь ще раз до міністрів. Увага! Я звертаюсь публічно в зал, заходити не може жоден з міністрів, Верховної Ради України. Олександр. Отже, 25 правка не пройшла. Наступна. 29-а. Не наполягає. 31-а. Не наполягає. 34-а. Не наполягає.

на державу серед інших обов'язків покладається сприяння підвищення доступності у сільській місцевості до ефективних, якісних та найнеобхідніших лікарських засобів і виробів медичного призначення. З огляду на те, що використаний, почуйте, такий термін "найнеобхідніший" може призвести до неоднозначного тлумачення і ускладнити практичне застосування цієї норми. Тому я пропоную, щоб мінімальний асортимент і обсяг лікарських засобів і виробів медичного призначення, якими обов'язково мають забезпечуватися заклади охорони здоров'я в сільській місцевості, затверджувався Міністерством саме охорони здоров'я, а не терміном "найнеобхідніший". Це просто якийсь абсурд і дилетантство. Перелік має затверджуватися Міністерством охорони здоров'я. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 39, Романа Семенухи. Хто підтримує, я прошу голосувати. Комітет її відхилив.

Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Взагалі я вважаю, що це одна з найважливіших правок, які я подав, тому що не всюди, не всюди в сільській місцевості є Інтернет. треба нам зобов'язати або дати можливість закуповувати не тільки широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, а й 3G або 4G модеми, які у нас будуть. І ця технологія буде дешевшати. Тому, щоб не переписувати закон постійно, давайте дамо можливість і такого Інтернет-зв'язку. А також, якщо там буде телемедицина, то повинна бути спеціальне антивірусне програмне забезпечення. Тому що у нас зараз загроза кібербезпеки дуже велика, у нас є такі хакерські атаки, які робить країна-агресор. Тому, не передбачати антивірусне програмне забезпечення, яке не закуплено у країни-агресора, і не зробити цього, це просто віддати дуже велику кількість персональних даних наших громадян. І тому я вважаю, що це питання національної безпеки. Щоб ми врахували 46 правку про 3G модеми та про антивірусний захист і кібербезпеку. Дякую. Отже, ставлю на голосування поправку 46. Хто її підтримує, прошу голосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка стосується такого чутливого питання, як благодійних внесків. На сьогодні благодійні внески в закладах охорони здоров'я є фактично закритою інформацією і поводом для зловживань. моя пропозиція направлена саме на виправлення цієї ситуації. Я пропоную запровадити регулярну звітність про надходження і напрямки використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб на потреби закладів охорони здоров'я, які забезпечують медичне обслуговування в сільській місцевості. Таку інформацію повинні будуть опубліковувати на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування. Адже, погодьтесь, прозорість в цьому процесі забезпечить більшу довіру як користувачів медичних послуг, так і тих суб'єктів, які здійснюють благочинну діяльність. Дякую. Прошу підтримати. 48-а, так? Отже, ставлю на голосування 48 поправку. Комітет її відхилив, прошу визначатись.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, європейський досвід доводить, що розвиток взаємодії державного і приватного сектору в сфері охорони здоров'я дозволяє якісно реформувати галузь охорони здоров'я в умовах недостатності коштів у держави. Правка спрямована на те, щоб такі механізми запрацювали і в нашій країні. Пропонуємо покласти на Кабінет Міністрів обов'язок по їх створенню, зокрема мова іде про спрощення процедури укладання договорів про про державно-приватне партнерство, забезпечення рівних прав державного та приватного секторів, забезпечення справедливого та обґрунтованого розподілу ризиків і відповідальності державного та приватного партнерів. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 56. Комітет її відхилив. Прошу визначатись.

Рішення не прийнято. 57-а. Не наполягає. 59-а. Не наполягає. 61-а. Наполягає. Рябчин, будь ласка. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Моя правка стосується того, щоб затверджувати нормативні навантаження медичних працівників у сільській місцевості залежно від їх фаху та рівня зайнятості. Це світова практика, яка передбачає визначення нормативів навантаження медичних працівників саме за таким принципом. Сполучені Штати, Велика Британія розробляють графік роботи працівників саме із врахуванням їх фахових знань та рівня зайнятості певний час на певній місцевості задля уникнення зловживання з боку керівництва медичної установи. Я прошу врахувати мою правку номер 61. Дякую. Ставлю на голосування правку 61. Комітет її відхилив. Прошу проголосувати, прошу визначатись. Рішення не прийнято. 63-я. Шинькович, будь ласка. Включіть мікрофон. Шановні колеги, моя правка пропонує доручити центральному органу виконавчої влади, Міністерству охорони здоров'я у даному випадку, забезпечити та координувати у межах компетенції здійснення заходів з підвищення кваліфікації медичних працівників у сільських місцевостях для використання телекомунікаційних телекомунікаційних технологій та засобів для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я. Мова про що? Ідея телемедицини прекрасна, законопроект, дякуючи Президенту України за таку ініціативу, але медиків в сільській місцевості потрібно готувати до застосування цих технологій. Прошу вас підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 63. Комітет її відхилив. Прошу визначатись. Рішення не прийняте. 67-а. Не наполягає.

Шановні колеги, цей законопроект передбачає витрачання величезної кількості коштів Державного бюджету України. І моя поправка стосується того, щоб, коли будуть прийматися рішення місцевою владою щодо будівництва нових медичних закладів, щодо добувань додаткової інфраструктури, на які будуть витрачатись державні кошти, щоб безпосередньо представники громад приймали участь у вирішенні таких питань чи потрібно той чи інший додатковий медичний заклад, чи потрібно будувати, чи робити певне оснащення. Ми маємо, в першу чергу, орієнтуватись на потребу конкретних територій безпосередньо точки зору медичних працівників і в тому числі числі пацієнтів для того, щоб не лише влада вирішувала, на що вони хочуть освоїти державне фінансування, а, щоб, в першу чергу, створювались і будувались ті медичні заклади, які є важливими для людей, що живуть на цій території. Тож прошу підтримати мою поправку залучення

65 голосів. Не набирає необхідної кількості. Опанасенко. 88-а. Наполягає? Не наполягає. 91-а. Опанасенко. Не наполягає. Семенуха. 95-а. Мікрофон.

"порядок та критерії забезпечення транспортними засобами". Я пропоную, якщо в нас є такий передовий закон про телемедицину, про електронні планшети, про Інтернет-медицину, давайте відразу запишемо, що зокрема будуть закуплені машини оснащені електричними двигунами, щоб не використовували старі технології для того, щоб зекономити кошти сільським бюджетам тому що електрика в нас дешевша, ніж бензин або дизель і технології зараз дешевшають. То давайте відразу запишемо в законопроекті, що машини можуть бути, не зобов'язаний весь парк бути електромобілів, але вони можуть бути бути оснащені електричними двигунами для того, щоб ми розвивали заме цей напрямок, який розвивається у всьому світі. Я не розумію, чому поправка була врахована частково і не врахований саме цей аспект і я не хочу ставити її на голосування для того, щоб не збити інші речі, які пов'язані з тим, щоб закуповувались вітчизняні варіанти, а не іноземне виробництво, якщо є. Дякуємо за роз'яснену позицію. Не наполягає на голосуванні народний депутат Рябчин. Наступна поправка 95 Семенухи, будь ласка. 16:21:08 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням до законопроекту на реалізацію заходів з підвищення доступності медицини в сільській місцевості заплановано виділити аж 13 мільярдів гривень, що є чималою сумою з державного бюджету. Водночас держава виділила на наступні 2 роки, на розвиток охорони здоров'я в сільській місцевості близько 5 мільярдів гривень і це дуже великі інвестиції, однак проект закону не визначає як конкретно цю суму розподілятимуть і як контролюватимуть її використання. Тому моя правка запроваджує процедуру парламентського контролю за виконанням державних цільових програм в рамках яких планується витратити 13 мільярдів гривень грошей платників податків, проведення комплексної, незалежної експертної оцінки, заключного звіту про кінцеві результати виконання державних цільових програм. Я переконаний, що платники податків мають бачити, як будуть використані ці кошти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за поправку 95, яку комітет відхилив, народного депутата Семенухи, будь ласка.

Шановні колеги, моя поправка стосується фінансування заходів щодо розвитку охорони здоров'я в сільській місцевості. Я в черговий раз звертаю увагу всіх колег, що самим основним інструментом розвитку сільської медицини є, в першу чергу, створення умов для наявності медичних працівників на селі. Для цього основним є пріоритетом і єдиним це підвищення фонду оплати праці медичних працівників. Ми маємо всі розуміти, що кожен з нас, кожен пацієнт приходить не до чиновника, не до місцевої влади, не до депутатів, а виключно до медичних працівників. Тож я вимагаю, щоб у форматі фінансових заходів, в першу чергу, в пріоритет було поставлено збільшення фонду оплати праці для медичних працівників погасити борги цього року, це 3,5 мільярда гривень, і на наступний рік додатково додати 4 мільярди саме на фонд оплати праці медичних працівників по всій Україні для комунальних та державних медичних закладів. Прошу проголосувати за мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо поправку 97, народного депутата Сисоєнко. Комітет її відхилив, прошу визначатися.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, проект закону передбачає, що фінансування заходів і підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством. Моя ж правка пропонує уточнити види заходів з забезпечення доступності медицини у сільській місцевості, які мають фінансуватися насамперед за рахунок субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів. Простими словами ми маємо чітко виписати в законопроекті, що держава знову не залазить в кишені до коштів місцевих громад. Прошу підтримати, щоб уточнити, за рахунок чого саме буде фінансуватися цей проект. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Голосуємо поправку соту народного депутата Семенухи. Комітет її не підтримав. Прошу залу визначатись. 53 голоси, не підтримана. 102-а, Шипко. Не наполягає. Опанасенко, 105-а. Не наполягає. Шинькович, 106-а. 106-а, Шинькович, я ще не встигла її оголосити. Мікрофон, Шинькович. 16:25:17 ШИНЬКОВИЧ А.В. Шановні колеги! Ще раз хочу звернути увагу громадськості України, яка слухає прямий ефір, Президент України пропонує 5 мільярдів гривень в розвиток сільської медицини, друзі. І ми зараз маємо не заговорити поправками і не говорити, що українці мають бачити як будуть розподілені п'ять мільярдів. То ми ж тут в цій залі, друзі, народні депутати, будемо кожний за свій округ, кожний за ту територію, за яку відповідає, але зараз дуже важливо поза правками прийняти цей закон. Прийняти його в цілому, щоб він почав вже діяти з 1 січня. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні, тільки озвучили правильну позицію щодо підтримки законопроекту? Дякуємо. Рухаємося далі. Наступна поправка 107-а, Опанасенка. Не наполягає. Колеги, ми рухаємося до завершення. Богомолець, 109-а. Не наполягає. Зараз рухаємося далі, колеги.

Телемедичні послуги надаються в тому числі, коли відстань є критичним чинником її надання. Що таке "критичний чинник", це не зрозуміло, законодавством України не передбачено. І не зрозуміло, що сам автор законопроекту передбачає цим поняттям, а тому дає підстави суб'єктам надання медичних послуг тлумачити його на власний розсуд і зловживати цим поняттям. Пропонуємо, щоб визначення, ну, хоча б таким чином, щоб критичний чинник швидкого та якісного надання, тому що це, дійсно, буде проізвол на місцях і буде зловживання власними повноваженнями. Прошу підтримати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо 111 поправку. Комітет не підтримав. Рябчина. Друзі, якщо в когось не принципові поправки, давайте рухатися більш динамічно, щоб сьогодні розглянути більшість законопроектів. 16:27:17 За-48 голосів. Не підтримано. 112-а, Сисоєнко. Не наполягає. Дякуємо.

Але я хочу ще додати, оскільки сільська медицина - це є первинною ланкою надання медичної допомоги, тож у комітеті пройшов законопроект 6634, який також має бути поставлений як пріоритетний в парламентський зал на голосування, для того щоб ми проголосували саме закон, який стосується первинної ланки медичної допомоги на базі сімейної медицини. Для того, щоб ми чітко на законодавчому рівні визначили механізм взаємодії між медичними закладами першого рівня та другого Дякую все це є комплексним рішенням, які підготовлені разом з Асоціацією сімейної медицини, з Інститутом сімейної медицини. І цей законопроект, 6634, має бути поставлений також в зал на голосування і проголосований разом з усіма законопроектами… Голосуємо 112 поправку, народного депутата Сисоєнко. Комітет її не підтримав. За-43 Не підтримано. Будь ласка, слово пані Богомолець, яка наполягає на тому, щоб поставили на підтвердження 110 поправку. БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу поставити 110 правку, вона підтримана комітетом, але вона не враховує необхідність у залученні міжнародних стандартів і міжнародних протоколів до застосування, власне, телемедицини. Тому прошу поставити на підтвердження її. Пані Богомолець ставить на підтвердження 110 поправку. Це поправка… Не кричіть, будь ласка! Пані Корчинська! Пані Корчинська, почуйте, будь ласка, мене! Для цього абсолютно не обов'язково кричати. Значить, Регламент Верховної Ради – ввечері прочитайте, у вільний час депутат має право, це не моя примха, поставити на підтвердження будь-яку правку. Ваша поправка, я якраз іду до цього, підтримана комітетом. Це поправка пані Корчинської, яка була підтримана комітетом. Вона принципова. Голова вашого комітету ставить її зараз на підтвердження. Як головуючий я маю це поставити на підтвердження. Я звертаюсь до сесійної зали зараз проголосувати за цю поправку, тому що комітет її підтримав. Це 110-а. Будь ласка, голосуємо за цю поправку, тому що комітет її підтримав, а голова комітету ставить її на підтвердження – це "високие отношения" у вашому комітеті. Я прошу голосувати "за".

Я прошу комітет визначитися, що ми робимо далі, і ми рухаємося поки. Я прошу… Пані Оксана, це не до мене питання, це питання до депутата Богомолець, яка поставила на підтвердження вашу поправку. Рухаємося далі. 117-а, Опанасенко. Не наполягає. 118-а, Семенуха. Не наполягає. Я перепрошую… прошу запросити депутатів в зал. ГОЛОВУЮЧИЙ. 116-а поправка відхилена, пані Тимошенко. Ви не є автором 116 поправки, ви не можете її ставити, бо вона була відхилена. Ваше прізвище не "Тимошенко". Я перепрошую, звичайно, наскільки я пам'ятаю, ви не Тимошенко. Мацола. Не наполягає на своїх поправках. Мацола наполягає. Будь ласка, Мацола. Народний депутат Мацола, його поправка номер Доброго дня! Закон передбачав термін до 1 грудня поточного року, ну, нереально Кабінету Міністрів за ці 16 днів вирішити усі ці проблеми сільської медицини, які зібралися протягом 26 років. Але, зважаючи на те, що комітет врахував поправку Данченка, я не буду наполягати на голосуванні. Отже, ви не наполягаєте на ваших поправках, ви вважаєте, що закон має бути прийнятий в такому вигляді, як це пропонує комітет, в комітетському варіанті. Березенко, пане Березенко, тільки що колега Мацола виступив з вимогою, щоби коли ми будемо голосувати, законопроект поставили у варіанті комітету, який прийняв комітет. І остання йде поправка. Колеги, я прошу, я прошу мобілізуватися, тому що буквально за хвилину ми будемо голосувати по законопроекту. І зараз вимагає народний депутат Мусій

Шановні народні депутати, надзвичайно цікава поправка. Вона стосується забезпечити Кабінету Міністрів і вжити всіх заходів, щоби по всій Україні до всіх сіл були зроблені дороги. Звісно, це ідеальна мрія, напевно, всіх українців і такі популістичні поправки, вони заслуговують на посмішку. Хоча, звісно, я не буду наполягати на її голосуванні, хай вона буде врахована. Але прошу врахувати бюджетний комітет при розрахунку бюджету, якщо залишиться врахована оця правка, то треба буде виділити 150 мільярдів тільки на задоволення цієї однієї правки, щоб побудувати дороги в сільській місцевості. загалом прошу народних депутатів підтримати вказаний законопроект як абсолютно декларативний, який, слава Богу, на відміну від попередньої медичної реформи, хоть не несе шкоду і не знищує народ України. Пані головуюча, я не буду наполягати на голосуванні за цю правку. Дякую всім.

Зараз я скажу.

Не наполягає пан Мусій на голосуванні, він тільки хотів озвучити свою позицію. Дякуємо вам за це. Даємо йому 1 хвилину, будь ласка. Просимо, пане Олександре. 16:35:35 ДАНЧЕНКО О.І. Своєю правкою, 124, я пропоную доповнити викладені у "Прикінцевих положеннях" законопроекту завдання Кабінету Міністрів України опрацювати питання оплати послуг з доступу до мережі Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій, які можуть бути залучені з метою надання таких послуг для медичних обслуговувань у сільській місцевості із застосуванням телемедицини. Я хочу наголосити те, що телемедицина на 60 відсотків складається з високоякісного зв'язку. Без високоякісного зв'язку це не тільки не буде працювати, це буде і небезпечно. Послуги з доступу до мережі Інтернет надаватимуться господарюючими суб'єктами: операторами, провайдерами телекомунікацій. Оскільки мова йде про тисячу об'єктів підключення та особливо в переважній кількості сільські фельдшерські акушерські пункти, які розташовані у місцевостях, де взагалі відсутній Інтернет і відсутня інфраструктура забезпечення доступу до нього, це питання обов'язково потрібно врахувати. Дуже прошу підтримати цю правку. Це дуже важливо. Дякую. Дякуємо. Колеги, в нашій таблиці немає позиції комітету відносно цієї поправки. Я прошу залу визначитися. В принципі, все, що прозвучало, відповідає законопроекту. Прошу підтримати. І за хвилину у нас голосування. Це остання поправка. За-143 Не підтримана поправка. Шановні колеги! Отже, ми переходимо зараз, я передаю слово шановному пану спікеру для оголошення голосування. Але хочу наголосити на наступному. І зараз це підтвердить шановна голова комітету пані Оля Богомолець. Отже, під час обговорення законопроекту була дискусія відносно 110 поправки, яку ставила на підтвердження пані Богомолець. Вона не знайшла підтвердження. Але потім пан Мацола вимагає, щоб ця поправка була включена в остаточну версію проголосованого законопроекту. І пані Богомолець як голова комітету зараз підтвердить, що ми ставимо на голосування, під стенограму, законопроект з врахуванням 110 поправки,

Комітет охорони здоров'я підтримує даний законопроект. І зараз, після обговорення прийнято рішення підтримати даний законопроект в редакції комітету з усіма врахованими правками. Якщо цей законопроект запрацює і гроші, які виділені на нього, не будуть розкрадені, так, як інші, власне, гроші на інші проекти, які закладались в бюджет і які розкрадались, то, безперечно, в наступному році мешканці сіл отримають реальний якісний продукт. І тепер надважливо підтримати цей законопроект, а потім правильно реалізувати його в життя. І не дати тим, хто хоче монопольно вигравати тендери, ці тендери вигравати. Тому прошу підтримати законопроект в редакції Комітету охорони здоров'я. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх заходити в зал. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх заходити у зал і приготуватись до голосування. Колеги, щоб ми потім не повертались, я прошу всіх зайти в зал, припинити дискусії по куточках парламентської зали, а приготуватись до голосування. Отже, я сформулюю компромісну позицію, яку обговорили і узгодили з комітетом. І я ставлю на голосування проект Закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117), враховуючи правку 110, яка була поставлена на голосування. І з цією правкою комітет просить, щоб ми проголосували у другому читанні та в цілому. Тому прошу всіх, підтримаємо сільську медицину, підтримаємо 7117 з 110 правкою у другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-280 Рішення прийнято. Закон прийнятий. Вітаю всіх з прийняттям закону. І, колеги, лишайтесь на місцях. Я нагадую, що в обід, я вже повідомляв, збиралась робоча група, яка запропонувала парламенту, щоб ми включили у тижневий порядок денний проект Закону 6256, це реформа парламенту. Напередодні нашої поїздки і зустрічі з європарламентаріями ми маємо його включити у порядок денний, щоб розглянути у четвер. Всі фракції підтвердили своє позитивне рішення. Це прогресивна норма, яка передбачає співвідношення комітетів у Верховній Раді і міністерств у Кабінеті Міністрів, колеги. І я прошу вас підтримати включення у порядок денний для для розгляду в четвер, не сьогодні, у четвер. Колеги, я прошу всіх проголосувати і підтримати. Колеги, всі фракції, прошу підтримати. Тут авторами є Парубій, Гринів, Бурбак, Ляшко, Геращенко, Сидорович, Соболєв, Герасимов, Хомутиннік, Москаленко. Прошу проголосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний тижня з розглядом в четвер. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги!. Прошу підтримати включення в порядок денний тижня з розглядом в четвер. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! 203. Очевидно, не всі встигли. Я прошу по фракціям показати, колеги. Колеги, я прошу змобілізуватись. І я ще раз наголошую, це лишень включення в порядок денний сесії, зараз ми його розглядати не будемо. Це наше зобов'язання напередодні нашої поїздки. І я прошу, "Блок Петра Порошенка", прошу підтримати, колеги. "Народний фронт", співавтором є Бурбак. Я бачу, що не встигли. Прошу підтримати. Радикальна партія, прошу підтримати. Колеги, я прошу змобілізуватись, зайти в зал і підтримати. Прошу зайняти робочі місця. Не відтягуйте питання розгляду бюджету. Я прошу змобілізуватись і прошу підтримати. Отже, колеги, просто не всі зорієнтувались. Всі підтримують? Колеги, проголосуйте. Підтримайте. Колеги, увага! Займіть робочі місця. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для розгляду в четвер. Колеги, я прошу… Артур! Поможіть депутатів організувати! Я прошу проголосувати включення в порядок денний сесії для розгляду в четвер. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги! Це реформа парламенту, наші зобов'язання перед європарламентарями, які ми вже підтвердили нашою постановою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги!

я сподіваюсь, що це сталось непорозуміння. Член робочої групи Дмитро Лубінець. Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування пропозицію…

Я ставлю пропозицію і прошу зайняти робочі місця, я ставлю пропозицію включення в порядок денний тижня для розгляду в четвер. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу голосувати, колеги, прошу підтримати, згуртовано і злагоджено голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Я перепрошую, так, в мене є заява про перерву від двох фракцій. "Самопоміч" і яка друга фракція?

Шановні колеги, я би хотів звернути інформацію… Шановні колеги, я прошу увагу всього парламенту і всього суспільства, дуже важлива інформація пролунала від чиновниці Національної агенції з запобігання корупції, коли між нашими голосуваннями була перерва, вийшла Ганна Соломатіна, яка очолювала Департамент фінансового контролю Агенції запобігання корупції, і сказала, що її змушували фальсифікувати результати перевірок електронних декларацій, що на кожного посадовця, включно з народними депутатами, готувалися два висновки про те, що він порушує закон і про те, що він не порушує закон, коли подає свої декларації і їй вказували, які саме висновки вона має оприлюднити. Я думаю, що ця інформація потребує дуже серйозного розслідування, в тому числі з боку парламенту. Я прошу членів Комітету з протидії корупції найбільш серйозну увагу до цього приділити, це наша справа розібратися чи хтось намагається топтатися по закону із запобігання корупції. До речі, пані Соломатіна сказала, що її викликали до Адміністрації Президента і вимагала, щоб вона узгоджувала з Адміністрацією Президента висновки. Я думаю, що це може бути однією з причин чому за результатами перевірок електронних декларацій жоден топ-посадовець досі не притягнутий до відповідальності. У наших з вами інтересах У наших з вами інтересах якомога швидше розібратися в цій історії. ГОЛОВУЮЧИЙ. І ще одна заява від фракції Радикальної партії і "Народного фронту". Готові замінити її на виступ. Хто буде виступати? Ляшко, Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко Радикальна партія. Вчора вечором співробітник поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на прізвище Найда, вчинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинув киянин 55-річний чоловік. Два дні тому п'яний водій, у моїх рідних Прилуках на Чернігівщині, вбив 22-річного Богдана Дьоміна і таких фактів, коли п'яні водії щодня вбивають невинних українців, таких фактів тисячі, тисячі. Згадаймо харківську трагедію, де мажорка вбила шестеро жителів нашого славного міста Харкова. Я разом із колегою Ігорем Мосійчуком зареєстрував законопроект, який передбачає позбавлення на все життя прав, коли ловлять п'яним за кермом. А коли п'яний за кермом вчиняє ДТП, на десять років посадка в тюрму. Я звертаюсь вкотре до Голови парламенту поставити на розгляд Верховної Ради це питання, з ініціативою посилення відповідальності за перебування у нетверезому стані за кермом виступило і Міністерство внутрішніх справ. Сьогодні цей законопроект навіть не був включений до порядку денного. Ми підтримуємо всі ініціативи спрямовані на радикальне збільшення відповідальності за перебування п'яних за кермом, за дорожні транспортні пригоди, за вбивства, які вчиняють п'яні. Кожен п'яний, який сідає за кермо, повинен розуміти, що це буде дорога у тюрму мінімум на 10 років. Скільки ще треба вбити людей, щоб нарешті парламент розглянув закон - і захистив права українців від п'яних вбивць за кермом? Я вимагаю парламент розглянути це питання, прийняти закон, посилити відповідальність, щоб кожен п'яний, який сідає за кермо, щоб він знав, що він буде за це відповідати, позбавленням волі, своїм життям. Досить мовчати, кожен день гинуть люди через бездіяльність. Досить бездіяльності! ГОЛОВУЮЧИЙ. Виступи завершились, і ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це є бюджетний процес, є бюджетні законопроекти. І в залі присутній Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, прийшов для участі в розгляді тих законопроектів. Перший з них стоїть проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (7116) і я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. 164 – за. І я запрошую до доповіді міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича. Олександр Данилюк, вас запрошує Голова Верховної Ради до доповіді.

Доповідайте.

Даний законопроект системно пов'язаний з проектом Закону України про Державний бюджет на 2017 рік, у якому, серед іншого, проведено розрахунки на основі нових підходів до здійснення видатків на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист населення та надання міжбюджетних трансфертів, зокрема реверсної дотації, що передається з місцевих бюджетів до державного бюджету і додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Ми за дорученням Прем'єр-міністра опрацювали з Асоціацією міст їхні зауваження. Це нам вдалось через те, що ми подали бюджет вчасно і вийшли на наступні рішення, які, я впевнений, знімають всі спірні питання. Перше. Стосовно реверсної дотації. За результатами консультацій з асоціацією Міністерство фінансів України запропонувало новий механізм розрахунку горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів, який був підтриманий асоціацією, шляхом здійснення розрахунку по групах бюджетів: окремо по бюджетах міст обласного значення, окремо по зведених бюджетах районів та окремо по бюджетах об'єднаних територіальних громад. Друге: по пільгах. Після консультації з асоціаціями враховуючи перехід до монетизації пільг, доцільно при підготовці поданого законопроекту до другого читання залишити фінансування зазначених видатків з державного рівня. Середньострокові позики – також є рішення. Ми їх на суму на суму 8,4 мільярда, фактично, вирішуємо це питання. А також вирішується вже перезріле питання стосовно внутрішньо переміщених осіб для включення кількості внутрішньо переміщених осіб до горизонтального… Веде Будь ласка, хвилину ще, тому що дуже важливий законопроект, хоча і по скороченій процедурі. ДАНИЛЮК О.О. …по внутрішньо переміщеним особам для включення кількості внутрішньо переміщених осіб до горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів доповнити Прикінцеві положення Бюджетного кодексу України пунктом такого змісту: "Тимчасово до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів у кількості населення додатково враховується кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб за даними центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах соціальної політики трудових відносин, соціального захисту населення". Оскільки положення законопроекту пов'язані з проектом бюджету на 2018 рік, а також на всі спірні питання ми знайшли продуктивну відповідь, прошу підтримати цей важливий законопроект. Дякую за увагу. Шановні колеги, по-перше, не кричіть одне на одного. В нас панує така сьогодні доброзичлива атмосфера у залі. Зараз слово для співдоповіді голові підкомітету з питань бюджету Костянтину Іщейкіну. Потім будуть виступи від фракцій – ви озвучите ваше там занепокоєння. І зможе шановний міністр висловити з них позицію. Дякую. Навіть Прем'єр-міністр буде щасливий вам відповісти на ваші запитання. Дякую. Шановна президія, шановні народні депутати і запрошені, Комітет з питань бюджету 18-19 жовтня розглянув законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу (7116), що містить положення з врегулювання окремих питань формування доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів, на основі яких побудовані показники, поданого урядом до Верховної Ради, проекту Закону "Про Державний бюджет на 2018 рік". Відповідно пропозиції народних депутатів комітетів Верховної Ради, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування до проекту державного бюджету містили також висновки щодо запропонованих змін до Бюджетного кодексу, насамперед, в частині взаємовідносин державного і місцевих бюджетів. Відтак вивчення та опрацювання цих законопроекті в у комітеті відбувалося невід'ємно один від одного. Хотів би ще раз відмітити та наголосити найгостріші питання, які піднімалися. передачі на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів пільг на оплату житлово-комунальних послуг та перекладання на місцеві бюджети обов'язку з погашення заборгованості за такими пільгами, а також відсутність законодавчих підстав для такої передачі та найголовніше – джерел компенсації місцевим бюджетам додаткових видатків. Також визначення обсягу реверсної дотації, що здійснена із збільшення відсотку вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету. Третє. Необхідності врахування в освітній субвенції витрат вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації в частині здобуття загальної середньої освіти і розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків. З метою пошуку шляхів врегулювання проблемних питань у своїх висновках до проекту Закону про державний бюджет на 2018 рік передбачено відповідні доручення уряду. А тому остаточне рішення щодо таких положень належить приймати при підготовці законопроекту 7116 до другого читання, взаємоузгоджено з доопрацюванням проекту бюджету на 2018... ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка, одну хвилиночку додаємо шановному пану Костянтину. К.Є. Слід зауважити, що законопроектом нівелюється парламентський контроль бюджетного комітету у процесі виконання державного бюджету, положення щодо здійснення якого започатковані Законами про державний бюджет ще наприкінці 90-х років. Тому є необхідність відновлення окремих повноважень комітету у бюджетному процесі, а також положень щодо продовження на 2018 рік експерименту з розвитку автомобільних доріг. ці питання вбачається за доцільне врегулювати вже в першому читанні. З огляду на зазначене за наслідками розгляду комітет ухвалив наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект 7116 прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету, викладених у листі, висновку до Верховної Ради. Водночас, пані головуюча, перед голосуванням щодо цього законопроекту прошу надати мені заключне слово. Дякую. Шановні колеги, тепер ми записуємося на обговорення проекту бюджету. Враховуючи важливість обговорюваної теми, всі фракції і групи зможуть долучитись до обговорення. В мене є пропозиція зараз всім депутатам відійти від Прем’єр-міністра, щоб Прем’єр-міністр України уважно вислухав виступи від усіх фракцій і розумів позиції фракцій, запитання, зауваження, аби ми вийшли на консолідоване голосування. Я прошу колег шанувати Прем’єр-міністра. І будь ласка, слово зараз надається пану Рябчину. Івану. Не Рябчину, а Івану Крульку, я зрозуміла вас. Іван Крулько. Пане Крулько, пане Крулько. Рухаємося далі, Крулько не хоче виступати. Колеги. Я ж не можу примушувати. Ага, давайте швидше. Будь ласка, пане Іване, позиція "Батьківщини" у вашому виступі. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні українці, шановні народні депутати, фракція "Батьківщина" дуже детально проаналізувала проект бюджету на наступний рік. чого ми виходили, коли подавали свої пропозиції як фракція "Батьківщина" до цього бюджету? Ми вважаємо, що реально дохідну частину бюджету можна було би серйозно збільшити. І це збільшення дохідної частити бюджету якраз можна було б направити для того, щоб підняти соціально-економічні стандарти для того, щоб люди не виживали в Україні, а могли отримувати достойні пенсії і заробітні плати. Звідки ці доходи треба було взяти? Вже більше як рік у Верховній Раді знаходяться два законопроекти авторства Юлії Тимошенко і фракції "Батьківщина", які передбачають деофшоризацію. Кошти від деофшоризації уже в наступному році могли би дати додатково більше 70 мільярдів гривен додаткових надходжень до бюджету. Наступне. Потрібно впроваджувати закон про тарифне ціноутворення. Що дасть цей законопроект? Він дасть додаткові кошти до бюджету. Ми вважаємо, що треба легалізовувати видобуток бурштину, який також мінімум 7 мільярдів може принести до бюджету вже в році. Саме тому, шановні народні депутати, треба було приймати ці законопроекти і таким чином збільшувати дохідну частину бюджету. Що в цьому бюджеті є абсолютно неправильним. Абсолютно неправильно накладати на місцеві громади додаткові видатки. Додаткові видатки у вигляді І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів. Це всі ПТУ, це профтехосвіта, яку не можна перекладати на "плечі" місцевих бюджетів. Це забере у місцевих бюджетів мінімум 6,3 мільярда гривен у наступному році. Наступне. Ми не можемо погодитися з тим, що пільги на житлово-комунальні послуги опять же накладаються на місцеві бюджети. Це забере в наступному році 7 мільярдів гривен від місцевих бюджетів.

цей бюджет був би більш збалансований. А поки що ми вважаємо як "Батьківщина", що цей закон потребує дуже і дуже суттєвого доопрацювання. Ми готові працювати над бюджетом. Але ми не можемо погодитися з такою логікою зараз. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, від "Самопомочі" Семенуха, Роман Семенуха, прошу. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністр! Цей законопроект сміло можна назвати не зміни до Бюджетного кодексу, а фактично смерть фінансової децентралізації в країні. Верховна Рада разом з урядом наприкінці 14 року проголосувала, можливо, одну з найголовніших своїх реформ – бюджетна децентралізація – повернувши громадам хоча б частину грошей. В громадах, в містах, там де десятками років нічого не робилося, почали ремонтуватися дороги, будуватися дитячі садочки, освітлюватися вулиці. Тепер цими змінами Кабмін пропонує фактично пограбувати бюджети громад, селищ, сіл близько на 30 мільярдів гривень. Я наведу декілька новел, які нам пропонує уряд. Перше - це скорочення державних субвенцій, розподілення їх центральною владою та обласними державними адміністраціями "в ручному режимі", підвищення реверсної дотації з 50 до 80 З прийняттям цього законопроекту додаткова дотація на здійснення утримання закладів освіти буде надаватися тепер обласним бюджетам. Це означає "ручний режим" розподілення і залежність міст та ОТГ від обласної влади. Професійно-технічна освіта за законопроектом повністю буде фінансуватися за рахунок місцевих та обласних бюджетів, що ставить під загрозу її існування в принципі. Загальне недофінансування державою освітньої субвенції складає 4,5 мільярди гривень. Система охорони здоров'я – близько 7 мільярдів гривень. На місцеві бюджети лягають також видатки на оплату пільг на житлово-комунальні житлово-комунальні послуги відповідним категоріям громадян, а також борги за попередні бюджетні періоди. Я хочу вкотре навести цифри катастроф, у що обійдеться, в яку копійку обійдеться пограбування для міст України. Харків буде пограбований на 2 мільярди Дніпро – на близько 700 мільйонів гривень, Львів – майже півмільярда гривень, Запоріжжя – мільярд гривень, Миколаїв – близько півмільярда гривень. Я звертаюсь до колег народних депутатів, які щодня спілкуються з органами місцевого самоврядування. Ми не можемо з вами цим голосуванням допустити фактично руйнацію місцевого самоврядування.

Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! Ярослав Дубневич, фракція "Блоку Петра Порошенка". До законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 7116). Прошу підтримати прийняття законопроекту 7116 за основу з пропозиціями Комітету з питань бюджету та доповненням цього законопроекту положеннями такого змісту. Пункт 33 розділу VI Бюджетного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту: "Установити, що у 2018 році для реалізації митного експерименту щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік розраховується, виходячи із фактичних надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2017 року збільшених на індекс споживчих цін 2017 року у середньому до попереднього року без урахування фактичних надходжень здійснених енергетичною митницею". Прошу підтримати пропозицію "Блоку Петра Порошенка". І доповідача перед кінцевим голосуванням прошу також зачитати пропозицію, яка була озвучена мною з трибуни.

Я звертаюся, в першу чергу, до громадян України та до фракцій та груп, які будуть голосувати зазначений законопроект. Він презентується урядом як продовження бюджетної децентралізації. Я вам відповідально заявляю, що ніякого відношення до бюджетної децентралізації зазначений законопроект не має. Цей законопроект, в першу чергу, спрямований на збільшення фінансової залежності місцевих бюджетів від державного бюджету України. Цим законопроектом в рамках так названої (в лапках) "політики бюджетної децентралізації" пропонується виключити положення, у відповідності до яких у випадку неприйняття відповідних законів про держбюджет на наступні роки до 1 грудня року, що передує звітному не розподіляти видатки в розмірі, які не менше ніж в бюджетному році поточного року. Цими положеннями фактично буде шантажувати Верховну Раду України неприйняттям Закону України "Про державний бюджет", коли уряд буде виписувати, що їм заманеться, а потім буде говорити: "Якщо не приймете до 1 грудня бюджет, то ні з чим українському народові буде жити. Я, та фракція "Опозиційний блок" не вбачаємо політику бюджетної децентралізації, яка спрямована на тому, що збільшувати розміри реверсних дотацій. Як ми можемо говорити про збільшення самостійності місцевого бюджету, коли в цьому законопроекті, який зараз будуть голосувати коаліція де-факто та групи-сателіти, які разом з ними будуть голосувати, коли розмір реверсної дотації збільшується з 50 відсотків виїмки з місцевих бюджетів Як після цього ми можемо говорити, що це є проявом бюджетної децентралізації? Як ми можемо говорити про налагодження системи стримувань та противаг, коли від бюджетного процесу фактично усувається бюджетний комітет, тобто Верховна Рада України, тобто Кабінет Міністрів України буде в ручному порядку, лише надаючи в Верховну Раду Закон України про Держбюджет, визначати напрямки… ГОЛОВУЮЧИЙ Тому фракція "Опозиційний блок" бюджетну децентралізацію вбачає в тому, щоб залишати більший розмір податкових надходжень, з податку на доходи фізичних осіб які спрямовуються до державного бюджету в рамках зазначеної бюджетної децентралізації, в спрямуванні зазначеного екологічного податку на місцях, а не відповідно зменшення фінансової бази місцевих бюджетів. Не підтримувати зазначений законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ Будь ласка, народний депутат Галасюк від

економічного зростання, які закладені в бюджеті, вони жодним чином не дозволять Україні реалізувати політику повної продуктивної зайнятості, тобто, подолання безробіття - це є сьогодні завдання номер один. Мінімальна заробітна платня в 3723 гривні, яка закладається в бюджеті, є абсолютно недостатньою з огляду на той рівень цін, який сьогодні існує в країні. Команда Радикальної партії наполягає на встановленні мінімальної заробітної платні в 5 тисяч гривень, ми дали конкретні пропозиції, за рахунок чого це зробити, це реально і це сьогодні потрібно робити невідкладно. Шановні урядовці, ви проголошуєте перехід до промислово-інвестиційної моделі розвитку через цей бюджет, але насправді це боргова та сировинна модель розвитку, бо, судіть самі,

уявіть собі, який шалений дисбаланс. Чи інший приклад, на субсидії 55 мільярдів гривень, субсидії – це проїдання, це консервація бідності і енергетичної залежності. При цьому на енергомодернізацію через теплі кредити і Фонд енергоефективності лише по 400 мільйонів гривень, цього критично недостатньо. Тому команда Радикальної партії внесла законопроект, щоб мінімум 10 відсотків від суми субсидії спрямовувалося на теплі кредити і на Фонд енергоефективності, тоді ми зможемо реально збільшити енергоощадність країни і зменшити тарифи, те, що насправді потрібно сьогодні робити. Більш того, та модель бюджету, яка сьогодні закладається, це спроба стабілізації, а жодним чином не та… Це спроба стабілізації, а не та смілива радикально-економічна політика, яка сьогодні необхідна країні. Подивіться, вона призводить до збільшення дефіциту торгівельного балансу, а значить знову за пошуком нових кредитів МВФ. Фракція Радикальної партії пропонує прийняти…

в першому читанні проект Закону про зміни до Бюджетного кодексу, потім так само до Податкового кодексу і тільки після того перехід до бюджету, а бюджет на повною процедурою, а в нас лишається 45 хвилин часу. Тому я звертаюся до всіх народних депутатів, я не можу обмежити ваше право виступати, але ви можете виступати не по три хвилини, а по 30 секунд, коротше, і тому я дуже прошу, і закликаю всіх обмежити свої виступи, бо ми інакше не встигнемо проголосувати питання бюджету. Зараз буде зміна до Бюджетного кодексу, вам вже роздають зміни до Податкового кодексу. Він буде наступний. А потім бюджет за повною процедурою. Тому я закликаю всіх виступати коротко і лаконічно. Зараз останній виступ - і ми переходимо до прийняття рішення. а ви за бюджет? Отоді ми його не приймемо, якщо я буду давати всім слово. Будь ласка, Яценко, дуже коротко. 17:14:22 ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги! Шановний пане Прем'єр-міністр! У нас в групі була серйозна полеміка з приводу підтримувати сьогодні цю постанову чи ні, і ми все ж таки вирішили підтримати, щоб зрушити з місця бюджетний процес. Тому що, дійсно, ряд пропозицій нашої фракції, групи враховано, це стосується перш за все метрополітену в Харкові, 350 мільйонів гривень, Це стосується хворих дітей на кохлеарну імплантацію, глухонімих дітей. Це стосується ДЦП і багато інших речей, які сьогодні наша фракція подавала. але ми готові будемо підтримувати бюджет в цілому, наша група, якщо не будуть враховані повністю потреби по медицині. Перш за все я хочу звернути зараз, от я тримаю просто портрети дітей і хочу, щоб уряд подивився в очі, і подивились депутати, хто кричить, що немає грошей на онкохворих дітей, щоб полікувати їх, чи за кордоном, чи в Україні. Тому ми наполягаємо збільшити кошти на Інститут раку, "ОХМАТДИТ", на Центр костного мозга міста Києва, і лікування за кордоном. І ще, вважаємо, що нормальні країни, стан здоров'я дітей має бути на першому місці і наша політична сила ми будем це відстоювати. По-друге, є декілька питань, які сьогодні, на жаль, наболілих, приведу лише один приклад, це врахувати в бюджеті, щоб дороги, які наша фракція домоглася добитись 50 відсотків перевиконання митних платежів, залишилась і в цьому по акцизам. стосується, наприклад, Одеської області, де два шлюзи: Болград і … Скунда и Репида - вони мають назву, і Болград, водозабезпечення міста, які на грані сьогодні екологічної катастрофи, треба негайно врахувати ці гроші в розмірі 6,5 мільйонів І багато інших питань. Ми будемо сьогодні підтримувати, але ми наполягаємо, щоб це було враховано до другого читання і в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І зараз одна хвилина представнику комітету бюджетного Іщейкину і переходимо до голосування. Будь ласка, одну хвилину. І прошу всіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Шановний пане Голово, шановні колеги! Прошу підтримати прийняття законопроекту 7116 за основу з пропозиціями Комітету з питань бюджету та доповненнями цього законопроекту положеннями такого змісту: "Пункт 33 розділу VI Бюджетного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту: "Установити, що в 2018 році для реалізації митного експерименту щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду Державного бюджету на 2018 рік розраховуються, виходячи із фактичних надходжень митних платежів до загального фонду Державного бюджету за перше півріччя 2017 року, збільшених на індекс споживчих цін 2017 року в середньому до попереднього року без урахування фактичних надходжень, здійснених енергетичною митницею". Дякую. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України , номер 7116 з пропозицією…

що децентралізація зберігається, і це узгоджено з Асоціацією міст України, з мерами всієї України. Тому прошу всіх підтримати цей важливий законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування проект Бюджету про внесення змін до Бюджетного кодексу України, 7116, з пропозиціями, які озвучив з трибуни представник бюджетного комітету Іщейкін, за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-251 Рішення прийнято. Переходимо до наступного: проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків 6776 і 6776-д прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

За-220 Запрошую до доповіді міністра фінансів України Данилюка… Ні, зараз запрошую голову комітету Южаніну. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Южаніна Ніна Петрівна, прошу доповідати законопроект.

Шановний пане Голово, шановні колеги! На своєму засіданні Комітету з питань податкової та митної політики, яке відбулося сьогодні, ми розглядали законопроекти, які є базою Державного бюджету на 2018 рік. Це два законопроекти урядових – 6776 (щодо індексації), та реєстраційний номер 7110-1 (щодо збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до європейських стандартів), а також проект (реєстраційний номер 7110) нашого колеги Кривенка (щодо збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до європейських стандартів). європейських стандартів). Оскільки з технічної частини поєднання акцизів на тютюнові вироби неможливо було б зробити без прийняття доопрацьованого законопроекту, поскільки у двох законопроектах поряд із поданими урядом вони не узгоджувалися між собою, відповідно до статті 110 Регламенту Верховної Ради України для вашого прийняття рішення виноситься доопрацьований законопроект 6776-д, який спрямований на виконання імперативної норми Податкового кодексу щодо індексації ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях, враховуючи пропозиції членів комітету, що за аналізом всіх галузей економіки, які звернулися в комітет щодо того, що при постійному збільшенні ставок акцизного податку на індекс інфляції значно упали обсяги виробництва їх продукції, скоротилися робочі місця. Комітет прийняв рішення в доопрацьованому законопроекті прийняти рішення щодо підвищення всіх ставок, крім ставок ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво і рентної плати за використання радіочастного ресурсу. Всі інші... По всім іншим платежам ставка акцизного податку збільшується на індекс інфляції... Прошу провести запис: два – за, два – проти. І дуже коротко, колеги, дуже лаконічно. Я наголошую, ми теж тільки в першому читанні будемо розглядати. Кириченко... Я тебе дуже прошу... Добре. Дякую. Будь ласка, Віктор. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати! Сьогодні потрібно не підвищувати податки, а сьогодні потрібно створити такі умови, щоб інвестор прийшов в країну. Для цього потрібно зробити податкові стимули, для цього потрібно зменшити податкове навантаження на промисловість, залучити в країну інвестиції, залучити нові виробництва, створити робочі місця, насправді, перейти до індустріальної інноваційної моделі економіки. Фракція Радикальної партії пропонує конкретні законодавчі ініціативи, через які це зробити, це пакет законодавчій про індустріальні парки, який дозволить створити в Україні конкуренті умови, щоб ми вигравали боротьби за нові заводи у Туреччини, у Польщі, у Словаччини, у інших країн. Це розстрочка імпортного ПДВ на виробниче обладнання на 3 роки, на все виробниче обладнання в країні, це законопроект 6514. Це законопроект про державні закупівлі за формулою "купуй українське, плати українцям", 7206, який завтра буде розглядатись на комітеті, щоб ті, хто використовують українську сировину, працю, енергію, зарплату, вигравали на тендерах, а не імпортна продукція. Це модель безкоштовного підключення до мереж, 6671 законопроект, стратегічно важливий. Зняття бар'єрів на вхід в українську економіку, це є життєво важливо для Нарешті аграрно-сировинний збір. 3 відсотки податки на експорт зерна, на експорт кукурудзи, необробленої сировини, щоб 7 мільярдів гривень додатково отримав бюджет. І спрямувати ці кошти на дотації тим, хто тримає корів. Тому через зменшення податків, через податкові стимули, через привабливі умови і гарантії для інвесторів ми залучимо в країну нові інвестиції виробництва. І будемо жити за рахунок податків, а не за рахунок подачок і кредитів Міжнародного валютного фонду. Такою є пропозиція Радикальної партії, пропонуємо її підтримати пакеті бюджетного законодавства. Шановні громадяни України, шановні колеги, зараз розглядається законопроект за формою суто формальний, тому що він спрямований на виконання норми Податкового кодексу України щодо щорічного підвищення ставок, абсолютних ставок податків на рівень індексу інфляції. Ніби здається, що це виконання формальне закону, але що за суттю? Ви подивіться лише статистику. Станом на 2013 рік рівень ВВП становив, ви тільки вдумайтесь, 183 мільярди доларів США. Станом на 2017 рік – 92-93 мільярди доларів США. Рівень розподілу ВВП через зведений бюджет складає тих же 40-45 відсотків. Що це означає? Це означає, що основна маса грошового потоку розподіляється державою. Чи можемо ми собі дозволити зазначений механізм розподілу зазначених коштів, зокрема через податки, про які зараз розглядається законопроект? Однозначно, ні. Високі податки можуть дозволити багаті країни. Для того, щоб підвищити реально сектор і підвищити ВВП хоча би до рівня 2013 року, нам не те, що необхідно ввести мораторій на щорічне підвищення податків, Нам необхідно знизити рівень податкового навантаження на Фонд оплати праці. Нам необхідно запровадити мораторій на застосування зазначеної норми, на виконання якої зареєстрований зазначений законопроект. Тому фракція "Опозицій блок" не вважає за доцільне і правильне фіскальними методами підвищити мінімальні заробітні плати черговим законом про держбюджет та піднімати і стимулювати реальний сектор економіки. Тільки через зниження податкового навантаження ми зможемо збільшити обсяги виробництва. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ - Лаврика Олега Васильовича, який передає слово Тетяні Остріковій. Через хвилину буде голосування. Колеги, ми повністю з графіку виходимо. Ті, що записались, ті виступають. Ми не зможемо, ми не встигнемо розглянути бюджет. Будь ласка, Тетяна Острікова, прошу максимально лаконічно. Тетяна Острікова, фракція "Самопоміч". Шановні колеги! "Самопоміч" виступає проти необґрунтованого підвищення і переведення ставок податків в євро, як нам запропонував уряд і міністр фінансів. Міністр фінансів, доповідаючи бюджет, сказав неправду, що цей бюджет не містить підвищення податків. З самої пояснювальної записки до законопроекту вбачається, що тільки від переведення ставок акцизів в євро вони збирались додатково викачати з кишень споживачів близько 6-7 мільярдів гривень. На сьогоднішній день у нас єдиним законним засобом платежу в Україні і відповідно до Конституції грошовою одиницею України є гривня. Немає жодної країни в Європі, в Європейському Союзі, де ставки податку встановлюються не в національній валюті. Тільки наш уряд міг таке запропонувати, знаючи, що українці не мають таких доходів, як у країнах ЄС мають громадяни, знаючи, що зарплату вони отримують в гривні, а не в євро. Більше того, згідно нашої Угоди про асоціацію ми повинні поступово наближатися до тих ставок акцизних податків, які діють у Європейському Союзі, 90 євро на тисячу цигарок. Для цього наш уряд і Міністерство фінансів мали розробити графік поступового підвищення акцизів, прогнозованого для галузі і для споживачів, і затвердити його на Раді асоціації. Цього не було зроблено. Це злочинна бездіяльність цього Міністерства фінансів. Тому сьогодні Комітет податкової та митної політики взяв цю відповідальність на себе. Ми прописали ставки акцизів, поступове підвищення і передбачили їх у гривнях. від підвищення ставок плати для мобільних операторів, щоб вони у свою чергу не підвищили тарифи на мобільний зв'язок для населення. Тому на сьогоднішній день це фактично перекладання бездіяльності Міністерства фінансів на парламент, щоб парламент взяв на себе… Дякую вам. Я не буду давати час нікому більше для продовження, ми будемо приймати рішення. І ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків (№6776-д) (доопрацьований) за основу. Прошу всіх зайти у зал і взяти участь у голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

За-260 Рішення прийнято. І, колеги, переходимо до питання Державного бюджету (№7000) у першому читанні. Відповідно до 157 частини Регламенту розгляд питання проводиться за процедурою повного обговорення. Але я звертаюсь до всіх доповідачів, максимально коротко виступати під час розгляду даного питання. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань бюджету Сергія Івановича Мельника. 3 хвилини. Будь ласка, доповідь, 3 хвилини. Шановний Андрію Володимировичу і шановні народні депутати, запрошені, підготовка законопроекту про Державний бюджет на 2018 рік для розгляду в першому читанні здійснювалась Комітетом з питань бюджету відповідно до статті 156 Регламенту Верховної Ради. Бюджетним комітетом опрацьовано законопроект з урахуванням висновків Рахункової палати і Головного науково-експертного управління за наслідком чого звернуто увагу на таке. По-перше, проект бюджету на 2018 рік підготовлено з урахуванням урядових ініціатив, насамперед законопроектів 6776 і 7110-1 щодо змін до Податкового кодексу, 7116 щодо змін до Бюджетного кодексу і 6327 щодо медичної реформи. По-друге, у дохідній частині можливе збільшення прогнозу деяких надходжень. При цьому існують ризики щодо виконання окремих запланованих показників доходів та надходжень від приватизації. По-третє, при опрацюванні показників витрат проекту бюджету проаналізовано стан бюджетного забезпечення більшості головних розпорядників, які звертали увагу на обмеженість коштів для належного виконання їх функцій. По-четверте, під час розгляду питання міжбюджетних відносин за участю представників органів місцевого самоврядування та їх асоціацій найбільше занепокоєння викликало недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами виконання делегованих державою повноважень у зв'язку із запропонованою передачею місцевим бюджетам видатків з державного бюджету, що зумовить відволікання власних ресурсів місцевого самоврядування. У листі-висновку комітету наведено узагальнений аналіз законопроекту, включаючи порівняння з бюджетними показниками поточного року та оцінкою відповідності нормам Бюджетного кодексу При підготовці законопроекту розглянуто 2 тисячі 280 пропозицій народних депутатів в комітеті, які узагальнені у таблицю пропозицій. Слід підкреслити, що відповідно до вимог частини другої статті 156 Регламенту пропозиції, які були подані до 2 жовтня не розглядались і не включені до такої таблиці. Також необхідно зауважити, що більшість пропозицій не відповідає регламентним вимогам щодо дотримання їх збалансованості. При цьому окремі пропозиції ніби збалансовані лише формально, тому запроваджені джерела для податкових видатків не підтверджуються відповідними розрахунками. За результатами проведеної роботи комітетом підготовлено проект Постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до законопроектів та таблицю пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи. Комітетом пропонується врахувати повністю або частково 860 пропозицій та відхилити 1429 пропозицій. Зокрема, пропонується підтримати пропозиції щодо збільшення видатків на діагностику лікування захворювань у медичних установах Міністерства охорони… 30 секунд. Завершіть. МЕЛЬНИК С.І. Пропонується збільшення пропозицій, виходячи по окремих позиціях, по окремих програмах, врегулювання погашення різниці тарифів на послуги з опалення, водовідведення. Тому, таким чином, Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому підготовлений комітетом проект постанови (7000-П) щодо висновків та пропозицій. Проте під час обговорення даного питання в багатьох… МЕЛЬНИК С.І. Виникла… щодо недоцільності передбачення в законопроекті норми про зупинення дії окремого положення статті 16-1 Закону про державну підтримку сільського господарства України. Тому прошу поставити на голосування рішення комітету, за виключенням пункту 1.11 проекту "Бюджетних висновків". Дякую за увагу.Прошу надати заключне слово. Дякую. До слова запрошується міністр фінансів Олександр Олександрович Данилюк, і я дуже прошу максимально коротко доповідати і максимально коротко виступати. Марченко. Я дуже прошу лаконічно, якщо це можливо. І приготуватись - Олександр Степанович Яременко. Шановні народні депутати! Уряд разом з бюджетним комітетом досить активно відпрацював бюджетні висновки, дійсно, висновки передбачали 2 тисячі 280 поправок, всі вони були дуже активно обговорені. Ми вважаємо, що ми вийшли на конструктивний діалог тому просимо підтримати висновки у зазначеній редакції для того, щоб ми вже відстаючи від графіку, змогли активно відпрацювати їх і далі рухатись по бюджетному процесу. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, згідно Регламенту, ми маємо надати виступ тимчасово виконуючому повноваження голови Рахункової палати Олександру Степанович Яременку. Пане Яременко, прошу, 3 хвилини, максимально лаконічно, якщо можливо, будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати, члени уряду, запрошені! Відповідно до чинного законодавства, Рахункова палата здійснила аналіз та експертизу проекту Закону про Державний бюджет на 2018 рік і затвердила відповідні висновки, які направила вам, шановні народні депутати. Враховуючи обмеженість часу, зупинюсь лише на окремих проблемах законопроекту, про які варто, на які звернути особливу увагу. Перше. Проведений аналіз засвідчив, що проект Державного бюджету на 2018 рік розроблено на основі досить оптимістичних макроекономічних показників, що закладає ризики його виконання. Судіть самі, у поточному році скорочення кредитування економіки, суттєве зменшення обсягів іноземних інвестицій, відбувається стагнація у промисловості і сільському господарстві, основних галузях реального сектору економіки і це за умов прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями на наступний рік охолодження економіки країн Європи та Азії, основних торгівельних партнерів України. Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що доходи державного бюджету в наступному році зростатимуть в основному за рахунок імпорту, підвищення цін і девальвації гривні. Друге. Ключовою проблемою державних фінансів залишаються державні борги. Уряд планує брати нові кредити, причому на 22 відсотки більше ніж у поточному році, щоб сплатити борги і покрити дефіцит бюджету. Від державних запозичень наступного року планується отримати п'яту частину фінансових ресурсів державного бюджету. І, як наслідок, державний і гарантований державою борг на кінець 2018 року зросте до 2,7 трильйона це складає 64 тисячі гривень на одного українця, що у півтора рази більше ніж на кінець 2016 року і це не межа. У проекті бюджету передбачено, як і в поточному році, надати уряду право перевищувати граничний розмір державного боргу з метою докапіталізації банків і підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Лише перенесення платежів на більш пізній період не вирішить цю проблему. Уряду потрібно невідкладно затвердити стратегію управління державним боргом, якої немає з 2014 року. І на завершення: щодо реверсної дотації та визначення видатків на оплату пільг населенню та житлово-комунальні послуги, ці питання викликали не тільки жваву дискусію у комітеті, а й засвідчили, що законопроект потребує не лише постатейного, а й певного концептуального доопрацювання. Шановні народні депутати, Рахункова палата готова продовжити співпрацю з усіма учасниками. Дякую вам, дякую за доповідь, дякую за позицію. Я прошу записатись фракції для виступу в обговоренні. Будь ласка, прошу провести запис по фракціям. Слово буде надане тільки тим хто провів запис і записався для участі в обговоренні. я попереджаю, що я на 15 хвилин продовжую вечірнє засідання, але прошу всіх бути максимально лаконічними. Будь ласка, "Батьківщина", Івченко Вадим, запрошую до слова. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, а що таке державна політика? Державна політика має спонукати малий і середній бізнес, давати стимули, щоб вони розвивались і виходили з тіні. "Батьківщина" вже два роки подає законопроект, щоб залучити в організований аграрний ринок майже 200 тисяч селян – це мільйон сімей. Дати їм податкові стимули, дати їм можливість легалізовано вийти в аграрний ринок. І що, де державна політика? Ми з вами проводимо децентралізацію, а що відбувається з децентралізацією? Сьогодні пільги по житлово-комунальним послугам цим бюджетом ми знову перекладаємо на місцеві бюджети. Сьогодні різницю в тарифах ми знову перекладаємо на бюджети. Сьогодні заборгованість за перевезення ми знову перекладаємо на бюджети. Так для чого нам децентралізація? Для того, щоб розвивалися громади, чи для того, щоб вони безпосередньо виконували державні функції? А що по медичній субвенції? Колеги, мінус 4,5 мільярди. Так ви ж говорили про підвищення заробітних плат! Мінус 4,5 мільярди порівняно з минулим роком! Ви ж кажете про підвищення заробітних плат, а це в пряму показує те, що буде відбуватися скорочення. А що про освітню реформу? Хіба не ми з вами про це говорили? Колеги, ми з вами запровадили 9,600, три мінімальні заробітні плати. Де в бюджеті 9,600 для освітян? Ми ж всі голосували! Давайте, колеги, не обманювати себе. Те, що сьогодні пропонується в бюджеті – це системне не доопрацювання, яке хочуть скинути на Верховну Раду. І я вже не кажу про аграрний сектор, я не кажу про те, хто сьогодні отримує підтримку. Хіба в цьому році підтримку отримали ті, хто потребують? А скільки відшкодували ми ПДВ? Мільярди. А ціни на продукти ростуть. Колеги, знаєте, я б хотів, щоб з вами чесно дивилися людям і робили цю політику державною. Давайте доопрацьовувати ті пропозиції, які дає "Батьківщина". Ті пропозиції, які ми даємо по всіх секторах економіки, ми готові захищати. І наостанок. А хіба не ми з вами проводили вибори і витрачали на це кошти? 69 об'єднаних громад. А скільки враховано в бюджеті? 22 - це ті, що проходили в квітні. 201 об'єднана громада, тільки що проведені вибори, де 30 відсотків набрала партія "Батьківщина". Тепер що відбувається? Не зрозуміло, чи будуть прямі бюджетні відносини. А що груднем? Так навіщо тоді нам декларувати децентралізацію, якщо в бюджеті ми не закладаємо прямі бюджетні відносини? Фарс і обман. Давайте працювати, а не робити вигляд, що ми приймаємо якісь зміни для країни і країні від цього становиться краще. Дякую. Дякую. Колеги, зразу попереджаю, що жодної секунди не додаватимемо часу, тому що є у нас брак часу. І, будь ласка, зараз пан Семенуха від "Самопомочі", Остріковій передає слово. Тетяна Острікова, фракція "Самопоміч". Перш за все, "Самопоміч" проти зростання податкового навантаження на економіку, тому що через збільшення мінімальної заробітної плати підприємці будуть платити більше єдиного податку і будуть платити більше єдиного соціального внеску. Натомість у цьому бюджеті відсутні достатні стимули для розвитку Таким має стати скасування податку на прибуток та запровадження податку на виведений капітал. Його суть дуже проста: поки зароблені гроші обертаються в бізнесі і витрачаються на його потреби, цей прибуток не оподатковується. Це дозволить нашим підприємцям відчути полегшення, а державі отримати конкурентні переваги порівняно з державами-сусідами та інвестиційний план розвитку держави на роки вперед. Давайте подивимося, колеги, куди ж уряд нам пропонує потратити… витрати гроші людей. В першу чергу, на фінансування правоохоронних органів та міністерств. Що цікаво: чим більше податків стягується з підприємців, тим більше зростають витрати на утримання силовиків, які приходять до цих же підприємців з необґрунтованими перевірками, обшуками, арештами, тиснуть на їх бізнес, який їх же і утримує. "Самопоміч" проти збільшення витрат на правоохоронців порівняно до 2017 року, оскільки всі бачать, всі люди бачать, що вони не стали працювати краще. В нас рівень злочинності росте, розкриття злочинів не стало кращим. Щоб припинити силовий тиск на бізнес, потрібно остаточно ліквідувати податкову міліцію, прибрати від СБУ, прокуратури будь-які повноваження розслідувати так звану економіку, створивши один незалежний орган – фінансову поліцію, яка буде розслідувати злочини проти публічних фінансів держави і буде дійсно карати тих, хто сьогодні розкрадає державні кошти, зловживає на махінаціях з податками і з митними платежами. Законопроект два роки лежить у парламенті і не розглядається. Ми підтримуємо гідне фінансування українського війська та достатній бюджет на оборону, ми вже який рік говоримо про те, що необхідно запровадити цивільний контроль за витрачанням цих коштів, щоб кожний платник податків знав, що його кошти пішли саме на армію, а не на утримання корупціонерів. Субсидії. Ми пропонуємо субсидії монетизувати та дати людям гроші, щоб вони самі вирішували, чи оплатити їм цими грошима комунальні послуги чи за ті ж гроші скоротити споживання через утеплення. Треба дати людям інструмент зменшення споживання тепла. Натомість уряд живих грошей людям не дає. Порівняйте: на субсидії уряд виділяє більше 55 мільярдів

Дякуємо. Будь ласка, від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністр, шановний уряд, за проектом бюджету, який ви подали, державний борг України в 2018 році становитиме майже 85 від ВВП. Критичне значення за методологією Міжнародного валютного фонду дорівнює 60 відсотків. Видатки на обслуговування державного боргу в наступному році ви передбачили 130 мільярдів від ВВП і це більше, ніж ви пропонуєте тратити на освіту, на медицину, на культуру. Як ви збираєтесь платити ці кредити? За рахунок нових запозичень. Команда Радикальної партії пропонує план дій, який дасть можливість розвивати економіку, створювати робочі місця для українців, підтримувати національного виробника. Не за рахунок підвищення податків, як щойно ви це голосували і в майбутньому збираєтесь робити, а за рахунок детінізації за рахунок вивільнення економічної активності – два, за рахунок радикальної зміни грошово-кредитної політики, доступні дешеві кредити для національного виробника, звільнення від сплати податків, модернізація основних фондів, підтримка на зовнішніх ринках, закон – купуй українське для того, щоб підтримувати національного виробника на внутрішньому ринку. От що треба робити для того, щоб не лише борги вертати, а заробляти і, в першу чергу піднімати зарплати. Ви пропонуєте в новому році мінімальну зарплату на рівні 3 але фактичний прожитковий мінімум за даними Міністерства соціальної політики уже 3 тисячі 831 гривню у вересні нинішнього року. Тому команда Радикальної партії пропонує мінімальну зарплату з нового року 5 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість одночасно піднімати піднімати не лише зарплати, середні по Україні, але й пенсії піднімати. Том що це ключове: чим більший людина має стаж трудовий, тим більша повинна бути пенсія для людей, які працювали. Колеги "Самопомочі", вже сказала товаришка Острікова, 55 мільярдів гривень – на субсидії, і лише 400 мільйонів гривень – на енергоефективність. Команда Радикальної партії зареєструвала законопроект, від суми субсидій – на енергомодернізацію, на енергоефективність. Масштабна енергомодернізація в країні, це дасть можливість зменшити споживання енергоносіїв, вдвічі знизити вартість тарифів. От що потрібно робити, а не просто проїдати, проїдати і проїдати. Ви не думайте, що вам треба прийняти тільки бюджет. Нова економічна політика, нові робочі місця для українців, нова підтримка для національного виробника, – от що має йти разом в бюджеті. Економічний пакет, який пропонує команда Радикальної партії. І ми, пане Дякуємо. Будь ласка, від "Боку Петра Порошенка" народний депутат Ярослав Дубневич. Будь ласка. Шановна пані головуюча! Шановні колеги народні депутати! Прошу підтримати прийняти проекту Постанови 7000-П з доповненням пункту першого бюджетних висновків Верховної Ради новим підпунктом такого змісту: "Прикінцеві положення законопроекту 7000 доповнити новим пунктом такого змісту: "Установити, що у 2018 році для реалізації митного експерименту щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік розраховуються виходячи із фактичних надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 17-го року, збільшених на індекс споживчих цін 17-го року у середньому до попереднього року без урахування фактичних надходжень здійснених енергетичною митницею". Прошу підтримати. І прошу, щоби виступаючий від комітету Сергій Іванович ще раз це прочитав під аудіо запис в кінцевому своєму слові перед голосуванням. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" голова фракції Юрій Бойко. Пане Юрію, просимо вас. Шановна пані головуюча, шановний Прем'єр-міністр України, народні депутати! Наша фракція виступає проти законопроекту, запропонованого урядом. Тому що ми вважаємо його несправедливим. В умовах, коли 60 відсотків населення країни знаходиться за межею бідності, ми бачимо в проекті бюджету різке зростання розходів, видатків на силові структури. Ми бачимо, що йде збільшення фінансування в рази центральних органів виконавчої влади, таких як Кабінет Міністрів, Адміністрація Президента, Верховна Рада і силових структур, прокуратури, Служби безпеки, поліції, прикордонників, всіх, за виключенням соціальних потреб населення країни. Збільшення фінансування соціальних потреб громадян України на 4 урахуванням навіть офіційного рівня інфляції в 7 відсотків, який закладається урядом, це означає практично зменшення фінансування всіх соціальних програм, які важливі для людей. Наша фракція буде відстоювати свій варіант бюджету, в якому ми запропонували бюджетному комітету і будемо наполягати на зменшенні комунальних тарифів в два рази, а відповідним чином збереження 28 мільярдів субсидій. Ми будемо наполягати на введенні реальних додаткових доходів бюджету за рахунок реальної інфляції, яка буде на рівні сьогоднішнього року в 14 відсотків, і зменшення фінансування силових структур.

Шановний головуючий, шановний пане Прем'єр-міністр, шановні народні депутати! Ми готові підтримати у першому читанні, але у нас є досить конкретні пропозиції. Перша пропозиція стосується того, щоб збільшити, продовжити на наступний рік митний експеримент по дорогам і 50 відсотків перевиконання митних платежів пустити на дорожні фонди областей. Це дасть можливість будувати якісні дороги і у цьому році, коли була врахована правка нашої сили у грудні 2016 року, якраз і побачили всі ефект, коли почали хоч трошки будувати ці дороги. Друге. Питаннями охорони здоров'я. Ми просимо збільшити субвенцію на загальний обсяг і по модернізації оновлення матеріально-технічної бази інституту Амосова на 200 мільйонів гривень. Ми просимо збільшити до 700 мільйонів гривень все ж таки на лікування за кордоном. Ми просимо збільшити на 100 мільйонів гривень трансплантацію костного мозга і півтора мільярда збільшити на лікування дитячої онкології. Тому ще раз хочу сказати, що це дуже важливо. І тому на сьогоднішній день, дійсно, от хтось каже, що нема грошей на охорону здоров'я, я ще раз хочу підняти руку зараз, щоб всі бачили і уряд, і депутати, і всі, що треба дітей лікувати. Не повинно, коли люди в європейській країні збирають гроші на лікування дитини. Тому я дуже прошу Мінфін, Кабмін, всіх, щоб ми підтримали і збільшили лікування дітей на охорони здоров'я. Дякую за увагу. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за розуміння. І від "Народного фронту" до слова запрошується голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак. Будь ласка. Шановні колеги, фракція "Народного фронту" буде голосувати за даний законопроект, тому що ми вважаємо, що це є бюджет розвитку. Ми будемо голосувати "за", тому що всі наші пропозиції в цьому бюджеті враховані і я дякую уряду. Ми будемо голосувати "за", тому що цей цей бюджет є продовження тих реформ і змін, які в цій країні не робили 23 роки, які були розпочаті урядом Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і, які продовжує коаліційний уряд Володимир Гройсмана. Ми будемо голосувати "за", тому що 5 відсотків валового внутрішнього продукту будуть направлені на підвищення обороноздатності і національної безпеки, а це складає 164 мільярда гривень. Ми будемо голосувати "за", тому що продовжується фінансування енергозбереження та енергозаощадження. Ми будемо голосувати "за", тому що даним бюджетом підтримуються всі ті реформи, які ми приймали цієї осені. Ми будемо голосувати "за", тому що цим бюджетом підтримується підтримується Програма щодо будівництва та капітального ремонту всіх доріг в Україні. Ми будемо голосувати "за", тому що підвищуються зарплатні медикам, військовослужбовцям та нашим правоохоронцям. Також ми будемо голосувати "за", тому що збільшується фінансування інфраструктурних проектів для новостворених добровільно об'єднаних громад. Шановні колеги, я вас закликаю проголосувати "за". На нашому з'їзді, з'їзді "Народного фронту", ми прозвітували за 3 роки нашої роботи. Але це не останні роки, ми будемо продовжувати далі. І тому ми ще будемо голосувати "за", тому що ми єдина державницька політично відповідальна фракція в цьому парламенті. Дякую. Дякую. Отже, колеги, я ще раз наголошую, я продовжую на 15 хвилин засідання. Зараз я даю 5 хвилин на виступи від народних депутатів по хвилині. І я прошу провести запис: 5 хвилин від народних депутатів по хвилині. Прошу провести запис.

Логвинський, будь ласка. Включіть мікрофон Доброго дня шановні народні депутати. Ми підтримуємо цей законопроект, я буду особисто голосувати "за", тільки я дуже прошу, для того щоб уряд врахував ті питання, які стосуються тимчасової окупації нашої території. Під час війни, під час того, що наші громадяни знаходяться на окупованих територіях, заборони Меджлісу, то я дуже прошу, щоб ви врахували підтримку наших громадян. Не може бути таке, що сьогодні за власний рахунок ми платимо адвокатам за захист політв'язнів, що ми збираємо кошти на якісь виставах для того, щоб передати дітям цих політв'язнів. Тому я прошу підтримати питання і дати доручення уряду під стенограму про розробку питання стратегічного захисту деокупації і осіб, які знаходяться на окупованій території кримськотатарського самоврядування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Королевська Наталія. Їй передав слово Нечаєв. Від трибуни, так? Будь ласка, але одну хвилину. І, на жаль, продовжувати не зможу, я попереджаю всіх виступаючих, продовжувати я не зможу. колеги, сьогодні від вас залежить яким буде 2018 рік для всієї країни. Це буде шлях до миру та соціального розвитку, чи це шлях продовження економічного занепаду та бідності. Безумовно, "Опозиційний блок" наполягає на тому, щоб були переглянуті основні, базові, соціальні показники, і це в першу чергу прожитковий мінімум. Ми наполягаємо на тому, щоб прожитковий мінімум був розміром 3 тисячі 200 гривень, від нього залежить, якими будуть всі соціальні виплати. Ми наполягаємо на тому, щоб мінімальна пенсія в наступному році була 3 тисячі 500 гривень. Ви прийняли пенсійну реформу, ви обманули майже пів країни пенсіонерів і сьогодні цей уряд пропонує пенсію в розмірі 1 тисяча 373 гривні. Це неприйнятно для країни, яка сьогодні потребує соціального миру. Вибачте, я попередив, що не зможу продовжити. Пані Наталія, 10 секунд завершіть, 10 секунд, я більше не продовжу. Ми наполягаємо на тому, щоб прожитковий, мінімальна заробітна плата була 5 тисяч гривень і ми стверджуємо, що гроші на це є. "Опозиційний блок" свій альтернативний проект передав до комітету профільного…

Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. По-перше, я хотів би звернутися до головуючого пана Андрія Парубія, до пані Ірини Геращенко, хто буде головувати зараз, я не знаю, наступні кілька хвилин, я прошу, будь ласка, не порушувати статтю 157 Регламенту Верховної Ради України, Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" і повністю проводити процедуру розгляду Державного бюджету України в першому читанні, згідно Регламенту. Ви вже порушили тим, що ви не дали задавати питання, тепер, я сподіваюсь, не будете порушувати тому, що ви не дасте ставити поправки. Ми запропонували 72 поправки, депутати

сміхотворні підвищення. Тому вимагаємо, щоб ці поправки розглядалися в повному розгляді, в подальшому розгляді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пастух Тарас Тимофійович передає слово для виступу пані Ірині Сисоєнко, включіть мікрофон. Шановні колеги, як можна підтримувати даний бюджет, якщо видатки на Генеральну прокуратуру України на МВС України більше ніж видатки на Міністерство оборони. То з ким ми плануємо воювати в наступному році? Перше. Друге. Екстрена медична допомога знову другий рік підряд немає жодної копійки на те, що безпосередньо рятує життя громадян держави. По всій Україні вже їздить автомобільний антиквар і немає в областях коштів на закупівлю машин "Швидкої допомоги" і саме екстрена медична допомога має стати в основі збереження життя людей, і зменшення смертності по всій Україні. Третє. Фонд оплати праці медичних працівників. Знову медична субвенція залишається на тому ж самому рівні і у наступному році знову буде проблема по всій Україні, що медики не одержать тих коштів, на які вони заслуговують за діючим законодавством, 4 мільярди державного бюджету мають бути додатково надані на Фонд Фонд оплати праці для медичних працівників. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Єднак передає слово для виступу Кривенкові, будь ласка. Віктор Кривенко, "Народний Рух України". Шановний пане Прем'єр-міністр, ми підтримуємо цей законопроект в першому читанні, по-перше, тому що там враховано 5 мільйонів гривень на пласт, як в цьому році і це має великий успіх, і результат. Тому що там передбачено 15 мільйонів гривень, доручення уряду, на підтримку української пісні. Ми з вами всі проголосували Закон про українську пісню на радіо, маємо великий успіх, але треба підтримувати "Червону руту", "Чорноморські ігри" і інші фестивалі, інші формати підтримки. Наступне: там є доручення уряду, я вас дуже попрошу Володимир Борисович, 7,2 мільйони там є доручення підтримати реконструкцію пам'ятки архітектури в самому центрі Львова, гарнізонний храм капелана Степана Суса. Прохання знайти механізм як профінансувати його відновлення, руйнується унікальна пам'ятка архітектури. Наступне: я хочу попросити вас, щоб до другого читання було прийнято і конкретні рішення по будівництву житла для тимчасово переміщених осіб, доступне житло і для наших військових, які воювали. І наостанок хочу вас попросити, щоб все-таки ви активніше долучилися до розробки Плану Маршалла до доповнення його конкретними проектами і інструментами підтримки. Ви обіцяли підтримати індустріальні парки, ви обіцяли підтримати Експортно-кредитне агентство, але, на жаль, всього 200 мільйонів дуже мало коштів на нього закладено. це коаліційна угода під якою всі підписувалися… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключний виступ. Наступний Фролов Микола. І ми завершуємо обговорення. Я прошу всіх заходити в зал і прошу займати робочі місця, через дві-три хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Фролов передає слово для виступу Олександру Третьякову, будь ласка. Третьяков, включіть мікрофон і прошу всіх заходити в зал. Комітет наполягає пункт перший бюджетних висновків Верховної Ради доповнити вдома пунктами, згідно з якими проект Закону про Державний бюджет на 2018 рік передбачити: перше - збільшення на 25 мільйонів гривень видатків за бюджетну програму 2511120, для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в в антитерористичній операції. Таким надано статус інваліди війни або учасників бойових дій. Цим людям просто немає де жити. І друге: передбачити для Мінсоцполітики бюджетну програму у сумі 200 мільйонів гривень для забезпечення житлом інвалідів війни. У зв'язку з цим вилучити підпункти 2, 6, 21 з бюджетних висновків. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Завершили виступи від народних депутатів. Зараз, колеги, коротка репліка народний депутат Тетяна Острікова. Потім – Ірина Геращенко, хвилина. І потім заключне слово голови комітету. Будь ласка, але дуже коротко, пані Тетяно. Включіть мікрофон. 18:07:01 ОСТРІКОВА Т.Г. Я хочу звернутися зараз до лідера Радикальної партії. Олеже Валерійовичу, товариші і товаришки закінчилися в 1917 році, а в Україні до жінок звертаються "пані". І я є пані Острікова, а не товаришка Гострікова. А, по суті, я хочу сказати наступне. Так, дійсно, до висновків бюджетного комітету прибрали перекладання на місця пільг, але залишилось збільшення реверсної дотації, але залишилось недофінансування медичної і освітньої субвенції, залишилися перекладання на місця фінансування 7 мільярдів заборгованості по житлово-комунальних послугах за минулі періоди. Це все на сьогоднішній день відповідно до таблиці поправок є враховано і іншого народним депутатам не роздано. По реверсній дотації. Як можна вилучати кошти, місцеві податки, зібрані на потреби конкретної громади, на рівень центрального бюджету, щоб їх перерозподілити на правоохоронців? Це ні що інше як по грабунок місцевих мешканців. Ірина Геращенко, одна хвилина. 18:08:12 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, я хочу подякувати всю сесійну залу, яка чим може, допомагає родинам українських заручників. Але закінчився той час, коли на собі це мають нести тільки волонтери і окремі політики. І тому тут є узгоджена, консолідована позиція зали, і я прошу під стенограму, щоби до другого читання в бюджеті на 2018 рік була закладена стаття спеціальна: для Міністерства закордонних справ правова допомога родинам політв'язнів Кремля, для адвокатів і родин на проїзди, і так само для МінТОТ допомога родинам незаконно утримуваним на окупованих територіях, а їх на сьогодні 157, на жаль. І родинам військових ми виплачуємо зарплати завдяки нашому закону, але цивільні, такі як історик Козловський, такі як родина журналіста Асєєва, вони не отримують ні копійки від держави, ні правової допомоги для адвокатів. Це наше завдання. Якщо витягти на цьому етапі нам важко і не вдається, просто підтримати адвокатів і родин. Вимагаємо так само, щоби кримським татарам, які під час зустрічі з нашими консулами говорять, нам нічого не треба, ми тримаємося, тільки допоможіть допоможіть нашим родинам, щоб це було закладено у бюджеті. Дякую. Це позиція зали. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Заключне слово - Сергій Іванович Мельник. Будь ласка, одну хвилину. Потім - Прем'єр-міністр, і переходимо до голосування. Прошу всіх заходити в зал і зайняти робочі місця. Дуже коротко, будь ласка, колеги, з врахуванням обговорення, прошу поставити на голосування таку пропозицію. Прийняти за основу та в цілому проект Постанови (7000-П) щодо висновків та пропозицій до законопроекту, за виключенням з бюджетних висновків пункту 1.11 щодо зупинення на 2018 рік дії абзацу другого пункту 16-1.6 статті 16-1 Закону про державну підтримку сільського господарства України. А також з урахуванням пропозицій фракції "Блоку Петра Порошенка", яку озвучив Ярослав Дубневич, щодо врахування індикативних показників по митному експерименту, а саме, Прикінцеві положення законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: "Установити, що у 2018 році для реалізації митного експерименту щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду Державного бюджету на 2018 рік розраховуються виходячи із фактичних надходжень митних платежів до загального фонду..." ГОЛОВУЮЧИЙ. секунд, будь ласка. Дякую. І, будь ласка, коротко Прем’єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. І прошу всіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Коротко, будь ласка. 18:11:14 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, шановний пане Голово Верховної Ради України. Я хочу підкреслити, що цей бюджет є бюджетом розвитку економічного. Там повністю враховані інтереси децентралізації. Окремо хочу підкреслити, що… і подякувати кожному народному депутату, хто підтримує ці рішення, з ким спільно ми напрацьовуємо. Багато було мудрих думок в цій залі. І в нас буде час для того, щоб ми кожну пропрацювали пропозицію і врахували її. Повірте, що ми абсолютно відкриті до якісної співпраці. І саме головне, ми вважаємо, що розвиток національної економіки – це пріоритет номер один. Тому, шановні колеги, це бюджет нашої країни. І я дякую кожному з вас за вашу принципову позицію і здатність приймати відповідальні рішення. Дякую і прошу підтримати. Дякую вам. Шановні колеги народні депутати, обговорення у першому читанні Закону України про Державний бюджет завершено. Переходимо до прийняття рішення. І хочу наголосити, це наші пропозиції від депутатів до уряду. І в нас буде два голосування. Перше – за основу, а друге – в цілому, хоч в цілому – це є перше читання разом. Це наша постанова про звернення до уряду. І відповідно до статті 157 Регламенту ставлю на голосування підготовлений Комітетом з питань бюджету проект Постанови № 7000-П про висновки та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 18-й рік" для прийняття за основу. Це перше голосування. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Це перше голосування буде друге. Прошу проголосувати з правками, які… Я в цілому поставлю з правками, колеги. Зараз за основу. Голосуйте. Голосуємо, колеги. Я правки назву, коли ми будемо голосувати в цілому. За-265 Рішення прийняте. І тепер відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради ставлю на голосування проект Постанови № 7000-П про висновки та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" з поправками, які озвучили під стенограму, голова комітету, виступаючі під час представлення бюджету Сергій Іванович Мельник, враховуючи правку Третьякова, яка була озвучена, Дубневича, яка була озвучена і Ірини Геращенко, яка була озвучена. Враховуючи ці всі правки ставлю проект постанови 7000-П в цілому, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати

набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради України. Будь ласка, одна хвилина, Прем'єр-міністр Гройсман. 18:14:41 ГРОЙСМАН В.Б. Шановні колеги! Шановний пане Голово Верховної Ради України! Ви знаєте, за собою можуть вести ті, хто приймає рішення, а не ті, хто постійно щось критикують. Ми з вами приймаємо відповідальні рішення, які дозволяють фінансувати країну, розвивати національну економіку і збільшувати соціальні стандарти. Це все в тому числі завдячуючи вашим пропозиціям, вашій підтримці і вашому лідерству. Тому я хочу щиро подякувати за повну підтримку. І йдемо далі для ухвалення повного бюджету країни! Дякую всім щиро і працюємо далі! Дякую вам! Шановні колеги, 18:15, і я змушений закривати засідання вечірнє. Хоч потенціал в залі нам би ще дозволив прийняти багато важливих для країни законів. Але, на жаль, я не можу продовжити засідання. Цей день був важкий, але дуже продуктивний. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10-й годині запрошую всіх у зал для продовження нашої роботи. Дякую. До побачення. наступного року